Bakarec** Hvala vam, poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo poslanici, poštovani građani, uputiću apel REM-u, pitanje REM-u, da li će oni danas da reaguju na medijski napad na državu.Upravo danas, kada su svi Đilasovski mediji za istinu proglasili bezumne laži jednog krvnika, koljača i ubice. Mislim da imamo, podsetiću vas pritužbe REM-u, od strane Đilasovskih medija i stranaka, vezano za nasilje u rijalitijima.Ovo je milion puta gore, što se danas događa. Ovo je promocija koljača i ubica, promocija kriminala i mafije, od stane svih Đilasovskih medija.Da li će sada da se sami na sebe žale REM-u? Da li će novinarka udruženja da reaguju na ovo drastično kršenje novinarskih i medijskih normi?Dakle, ti mediji i KRIK i SSP, znači stranka Đilasova, zastupaju iz svega što smo danas videli, a i ranije, koljača Belivuka, a o kredibilitetu KRIK-a, svedoče i sledeće činjenice, prosto, kao iz policijskih izveštaja, ali i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde je Stevan Dojčinović, glodor KRIK-a 2019. godine, deportovan iz ove zemlje, iz UAE, zbog toga što su ga vlasti te zemlje označile, kao osobu opasnu po nacionalnu bezbednost.Takođe, da ovo nije usamljen slučaj, isti taj Dojčinović, glodor KRIK-a je 2015. godine uhapšen na aerodromu, u Moskvi i odmah je posle jednog dana provedenog u zatvoru, deportovan u Srbiju i trajno mu je zabranjen ulazak u Rusiju, na ne znam koliko decenija. Ruska tajna služba je zvanično označila Dojčinovića, citiram – „pretnja pod nacionalnu bezbednost i javno zdravlje“. Ja tvrdim da je to i u Srbiji slučaj, samo neko mora da ga proglasi.Pre godinu dana, u junu 2020. godine, podsetiću, prošle godine, KRIK je dobio zadatak da odstreli mladog Danila Vučića i prionuli su, KRIK odavno radi za Đilasa, koji ih redovno finansira.Tada, tokom predizborne kampanje, prošle godine, KRIK je više puta targetirao sina predsednika Srbije Danila Vučića, ugrožavajući mu bezbednost, tako što su ga neistinito predstavljali, kao lice koje je član jednog kriminalnog klana.E, to će sada pokušati i to danas ponovo pokušavaju i Vuletić i svi oni u medijima.A, novinari KRIK-a su istom prilikom, prošle godine, pratili, osim Danila Vučića i brata ministra finansija Predraga Malog i to na adresi stanovanja i na kućnoj adresi, a KRIK je čak pratio i o tome postoje novinski izveštaji, i maltretirao suprugu i dvogodišnje dete Predraga Malog.Sada je KRIK dobio novi zadatak, da se uključi u kampanju odbrane mafijaškog klana Belivuk, KRIK tvrdi da je Belivuk došao u posed transkripta saslušanja Belivuka, iz tužilaštva 5. jula. Pazite, to je bilo pre skoro tri nedelje.Taj transkript su advokati odmah, da kažem, dobili i sam Belivuk, istog tog dana i radi se, odnosno da svima bude jasno, o jednom bezvrednom papiru do koga, maltene svako može da dođe, ali je logično da su u ovom slučaju sada, posle tri nedelje, iz nekog razloga advokati i sam Belivuk, odlučili da medijima proslede transkript, pri tome ne znamo da li je on autentičan. Naravno, da su to laži, nego da li su nešto dodavali, menjali, to nikako ne znamo.Dakle, sam transkript možda nije falsifikat, ali u svakom slučaju su gomile laži, dakle izjava jednog koljača, ubice, koja je data 5. 5. jula. Međutim, ne znamo da li je KRIK, ovaj transkript pribavio na zakoniti način. Ne znamo od koga ga je dobio, oni će reći, štitiće svoje izvore. Šta će štititi? Bezakonje?Znači, kao po komandi, tvrdnje KRIK-a, tj. Belivuka danas i Belivukove halucinogene laži, su preneli svi Đilasovski mediji, znači jedno 20 medija, trenutno već sedmi sat bruji o tome.I ni jedan od tih medija ne objašnjava ovaj bezvredni karakter traskripta. Svi ovi Đilasovski mediji, ovaj transkript, izjave jednog dokazanog ubice i koljača, plus mega dilera drogom, predstavljaju, kao veliku istinu.Sa druge strane, evo kako je poznati opozicioni novinar koji nikako nije naklonjen vlasti, Dušan Mašić, danas reagovao na ove Belivukove laži i KRIK-ove.Kaže - vreme je da se ponovo podsetimo, kaže Dušan Mašić, da optuženi mogu da se brane na sve moguće načine, uključujući i laganje. Tako taj sistem funkcioniše svuda. To što verujem KRIK-u, kaže Mašić, ne znači da verujem i Belivuku. Pa, naravno.Setimo se, samo za šta je optužen mafijaško-teroristički klan Belivuk-Zvicer? Nije optužen za trgovinu cigaretama, slatkišima, nego Tužilaštvo za organizovani kriminal je zvanično 13. jula, objavilo da je ponovo proširena istraga, protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, zbog ukupno pet teških ubistava.Međutim, Belivukov klan se tereti i za zločinačko udruživanje i za trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, što o svemu svedoči ona ogromna količina vojnog vojnog oružja koje je pronađeno u njihovim skladištima.Dakle, Veljko Belivuk, šef Zvicerove kriminalne grupe je danas, tj. 5. jula i danas je odlučio, juče verovatno plasira to Đilasu, i odlučio da se brani iznošenjem raznih fatamorgana i halucinacija, o svom, nećete verovati, navodnom prijateljstvu i saradnji sa predsednikom Srbije. To je uradio znajući da će ove gnusne laži da prenesu svi Đilasovski mediji, jer su se tako i dogovorili.I Belivuk je onda saopštio fantastične izmišljotine, slušajte ovo, da je bio zadužen za kontrolu opozicionih protesta, za mir na Paradi ponosa, mislim, ovde možemo verovatno grohotom da se smejemo, za smirivanje protesta taksista i Kargo, za opšti mir na fudbalskim tribinama, i verovatno je bio zadužen za svetski mir, veliki mirotvorac, krvnik Belivuk.I da podsetim da sam Belivuk tvrdi da negira sve ove zločine koji mu se stavljaju na teret, da tvrdi da je nevin i da nije kriminalac, da je vođa samo navijača i da nije počinio nijedno krivično delo i to onda najbolje govori, o istinitosti njegovih ovih izjava u transkriptu transkriptu sa saslušanja.Međutim, kada govorim o ovom saslušanju indikativno je da sam Belivuk na tom saslušanju, nije želeo da odgovori ni na jedno pitanje tužioca o svojim zločinima za koje je optužen, nego je govorio, nego je halucinirao o stvarima koje sam pomenuo.Naravno, pomenuo.Naravno, i Belivuk i KRIK, po dobro oprobanom receptu u sve opet uvlače Danila Vučića. KRIK je dobio nalog da poveruje i da iznese Belivukove laži, znajući da će to onda da sto megafona Đilasovih, ponovi.Javnost treba da zna, da nadležni organi odlično postupaju u borbi protiv kriminala, što se upravo vidi u slučaju procesuiranja kriminalnog klana Belivuk, a opet javnost treba da zna da se danas opet javio jedan od portparola kriminalnog klana Belivuk, upravo ovaj čovek koji je optužen za pedofiliju, redovan pedofil, a vanredni profesor Pravnog fakulteta, i on se javio, a inače je on osnovao stranku za potrebe Veljka Belivuka, koja se zove „ crno na belo“.A danas se i ona javila, jer je klan Belivuka dobio još jednu portparolku Mariniku, koja se danas takođe javila preko saopštenja, ona i Đilas, preko saopštenja njihove stranke.Podsetiću da je pre neki dan Marinika napala i to je upravo razlog zašto su danas lansirali ove Belivukove laži iz tranksripta, Marinika je pre neki dan napala i najoštrije ministra Vulina, zato što je država pokazala kakve su razmere zločina klana Belivuk, pokazala je čuvene već ove zasenčene fotografije ubistava, gde se krvnici poput ustaša smeju, kada kolju, kada noževima prosto masakriraju svoje žrtve.Sve su to oni sami snimili i sačuvali u svojim kriptovanim telefonima, za koje nisu verovali da će iko da otkrije. To je onda uzrokovalo ovo što danas vidimo.Marinika je inače u tom svom saopštenju stala na stranu, naravno klana Veljka Belivuka, krvnika, ona mu stalno tepa Velja, moj Velja, a koljače naziva navijačima i hvali skandiranje koljača protiv predsednika.Da još jednom objasnim zbog čega je potez ministra Vulina nesporan. Nesporan je zbog toga što je to deo borbe protiv mafijaškog klana Belivuk, koji naravno vodi propagandni rat protiv države, jer neki ljudi ne veruju, kao što ne veruju u vakcine, ne veruju da je klan kasapio i klao ljude.Sada kada je prikazan samo mali i ublaženi deo stravičnih dokaza, sada verovatno mnogi ljudi veruju. Prosto, deo borbe protiv mafije je propagandna borba. Koljački klan Belivuk ima svoje političko i medijsko krilo i to se danas najjasnije vidi. Ima veliku podršku u medijima.Kada država pokaže o kakvim se zločincima radi, onda usledi ovaj napad poput ovog danas. Postoje, još jednom ću reći, najmanje dve stranke, verovatno i Jeremićeva, a najmanje dve stranke koje zastupaju klan Belivuk, to su ova stranka, Vuletićeva – crno na belo i Đilasova stranka SSP.Kao kontra reakciju na ove fotografije i na dokaze o zločinima klana Belivuk, đilasovski mediji su lansirali ovaj danas transkript, bezvredne laži jednog koljača i ubice. I odmah su na đilasovskim medijima, kao pečurke na osnovu tog jednog teksta nikle stotine danas tekstova u 20 raznih medija, što televizijskih portala itd. gde su različite tekstove objavili.Tako se javio portparol klana Vuletić koji je u mnogo medija lansiran tekst, njegov intervju pod naslovom, citiram – Vuletić, najbolji Danilov drug bio veza Vučića i Belivuka.Portparol Belivuka.Portparol klana Belivuk, Vuletić u tom tekstu otvoreno kaže i to je jedna od najvažnijih stvari, šta je cilj objavljivanja Belivukovih laži. On kaže, znači portparol klana, osumnjičen za pedofiliju, traži ostavku predsednika Srbije. I, to je njihov cilj. A, zbog čega traži ostavku predsednika? Zbog svedočenja jednog dokazanog koljača u nekim bezvrednim transkriptima. To im je cilj.Neoprezno u onom svom intervju, ovaj pedofil Vuletić potvrđuje da je imao mnogobrojne kontakte sa Belivukom, kao potpredsednik Partizana. I još neopreznije, Vuleltić u intervju potvrđuje da je bio čest gost u stanovima Belivuka, upravo u tom stanu koji se pominje u transkriptu na Zvezdari,

pa sad tepaju na Velju nevolju.Đilasova stranka koja zastupa ubilački klan, Belivuk– Zvicer uzima zdravo za gotovo Belivukove izmišljotine.I za kraj, Đilas i Marinika kao što vidimo, bezrezervno veruju Belivuku. I to je dokaz onoga što ja već mesecima govorim, ovde u parlamentu tvrdim, Đilasova Đilasova stranka slobodne pljačke je političko krilo oružanog krila, tj. mafijaškog klana Belivuk – Zvicer.Ne pada sneg da pokrije breg, već da zveri pokažu tragove.Hvala vam.

Mihajlović.Izvolite. **Jelena Mihailović** Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, na početku svog današnjeg izlaganja želim da iskoristim priliku da, iako nije tu prisutan, jer je u zvaničnoj poseti Italiji,

godina postojanja u svim okolnostima, prilikama i neprilikama, izuzetan kapital. Trideset i jedna godina postojanja u svojoj vremenskoj niti čuva deo istorije Srbije i srpskog naroda, mnogo znanja i iskustva, poraza i pobeda, mnogo činjenica, mnogo istine.Možda nije uvek bilo lako, ali ideja socijalne pravde i jednakih šansi za sve, za koje se SPS sve godine unazad zalaže, opstaće sve dok ima ljudi na planeti i nas koji u nju verujemo i verujemo da je dostižna i radimo da je dosegnemo, zarad nas samih kao i društva u celini.Kada govorimo o današnjoj tački dnevnog reda koja se tiče izbora člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, neko bi rekao - to je samo još jedan izbor člana nekog saveta, ali ipak ne.Važnost postojanja Regulatornog tela za elektronske medije je izuzetno velika, jer smo svi svesni uticaja medija na celokupnu društvenu atmosferu, polarizacija koje se pravi sa namerom ili bez nje, devalvacije sistema vrednosti i ponašanja, a posebno mladih ljudi, ali i političkih činilaca i naravno propagiranja kulture, odnosno nekulture koja nas okružuje.Shodno članu 22. Zakona o elektronskim medijima koji određuje delokrug rada Regulatora, REM zbog svih navedenih nadležnosti nosi vrlo važan deo odgovornosti za medijsku atmosferu u društvu.Važno je da istaknem da smatram da su predloženi kandidati, gospodin Božidar Zečević i gospodin Stanko Crnobrnja dva izuzetna kandidata sa perfektnim biografijama i nisam sigurna da sam sa godinama koje imam pozvana da komentarišem njihov lik i delo na drugi način osim da se iskreno zahvalim Udruženju filmskih umetnika na predlozima koji su uputili Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine.Kandidatu skupštine.Kandidatu koji će biti izabran želim puno uspeha u radu koji će podrazumevati da svoje stavove koji su i predstavili kroz razgovor sa članovima Odbora za kulturu i informisanje izguraju do kraja i bar delimično pokušaju da postave na svoje mesto sve o čemu su govorili u svojim izlaganjima.Jedan i drugi kandidat su naravno sa svim svojim znanjem, iskustvom i intelektom apsolutno svesni svih faktora i činilaca medijske atmosfere, te me lično raduje što su istakli javni govor kao prvu stanicu sa koje treba krenuti i reagovati kako bi se mladi ako još imamo vremena usmerili ka kulturi, obrazovanju i onoj staroj "lepa reč i gvozdena vrata otvara", a da su tuča, nasilje, ružan rečnik, promiskuitet, kriminal samo smernica za nešto što se ne zove "happy end".Svesni su kandidati i težnja pružalaca medijskih usluga ka monopolu, što u tržišnoj utakmici možemo razumeti, ali ne možemo smetnuti sa uma da su određeni komercijalni pružaoci medijskih usluga korisnici nacionalnih frekvencija i kao takvi bi prvi oni morali da se pridržavaju Zakona o elektronskim medijima, ali i programskih koncepata zbog kojih su im iste frekvencije i dodeljene, jer kao takvi predstavljaju izuzetno moćne institucije kulture ili bi to bar trebali da predstavljaju.Danas ovde ako uzmemo u obzir ko su kandidati i njihove biografije, znanje i iskustvo, nije upitan kvalitet devetog uma koji će Savet Regulatora dobiti, već je važnije da kao nadzorni organ Regulatora govorimo o ulozi i aktivnosti tela koja je strategija razvoja sistema javnog informisanja, a koje je Vlada usvojila u januaru 2020. godine, u praksi ne vidi kao potpuno nezavisno i to delom zbog nedostatka u regulativi, a delom zbog neadekvatne primene ili izostanka primene već postojećeg regulatornog okvira, što je možda najviše vidljivo pod kontrolom rada pružalaca medijskih usluga.Po važećem Zakonu o elektronskim medijima jasno su navedene obaveze pružalaca medijskih usluga u odnosu na programske sadržaje koje podrazumevaju da je pružilac medijske usluge dužan da doprinese podizanju opšteg kulturnog i obrazovanog nivoa građana, kao i da ne pruža programske sadržaje koje ističu i podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, da se u svim programskim sadržajima poštuje dostojanstvo ličnosti i ljudska prava, a da se Regulator naročito stara, da se ne prikazuje ponižavajuće postupanje postupanje i scene nasilja, osim ako za to postoji programsko i umetničko opravdanje.Govoreći iz svog ličnog ugla vrlo često se kao konzument medijskih sadržaja nisam osećala zaštićeno od strane Regulatornog tela kada su u pitanju određene scene nasilja koje smo imali prilike da ispratimo u pojedinim rijaliti programima, a uverena sam da se veliki deo javnosti slaže sa mnom i oseća isto ili slično kao ja, posebno ako imamo u vidu da je određen broj najmlađih kojima su navedeni sadržaji, takoreći pri ruci,

što i Zakona o elektronskim medijima i strategija razvoja sredstava informisanja jasno vide je potreba da se podrži razvoj medijskog pluralizma, koji podrazumeva raznolikost vlasništva, izvor informacija i medijskih sadržaja.U pogromu većine pružalaca medijskih usluga dominiraju isključivo zabavni sadržaji, uključujući i već pomenute rijalite programe izuzev informativnog programa koji ima relativno fiksirano mesto i utvrđen obim, dok su dečiji, naučno-obrazovani, kulturno-umetnički programi zastupljeni u zanemarljivim procentima ili se uopšte ne prikazuju na komercijalnim televizijama.Sve navedeno potvrđuje i Izveštaj REM-a za 2020. godinu o programima koje su emitovali komercijalni pružaoci medijskih usluga.Opšti zaključak Izveštaja je da se kod skoro svih komercijalnih pružalaca medijskih usluga kulturno-umetnički, dokumentarni, naučno-obrazovani, dečiji, sportski program uopšte ne emituje ili se emituju u procentu ravnom statističkoj grešci.Programska politika emitera je programska politika emitera, ali zabrinjava činjenica što je u REM u svom Izveštaju jasno konstatuje da emiteri ne ispunjavaju uslove pod kojima su im dodeljene frekvencije po programskom elaboratu koji su sami pripremali i kojim su se prijavili na konkurs. I, umesto da reaguje, REM ostaje nem na neispunjavanju uslova, kao i na različite scene nasilja i loših primera ponašanja u rijalitih programima, kao i na mnoge druge pojave koje na društvo i mladi imaju negativan uticaj.U nedostatku regulative REM ima prostor samo za prekršajne postupke koji se najviše tiču prekršaja Zakona o oglašavanju različitih proizvoda ili suplemenata.Zašto je važno da se naprave promene zakonske regulative i da damo REM-u neophodna ovlašćenja, prostor za reagovanje, prostor za izricanje adekvatnih mera, novčanih i drugih sankcija, pa sve do potencijalnog oduzimanja date nacionalne frekvencije, kojima bi se autoritet REM-a ostavio?Zbog zapostavljanja potreba svih konzumenata medijskih sadržaja, a najviše zbog mladih ljudi, dece, zbog podataka iz istraživanja Ministarstva omladine i sporta, o kojima sam govorila u svom prethodnom izlaganju na istu ovu temu, da samo 4% i 6% mladih ispitanih vidi naučnike i umetnike kao svoje uzore, da 90% ispitanih mladih nikada nije bilo član nijednog kulturno-umetničkog ili sportskog društva, niti to namerava.Moramo misliti i na kritičku misao koju deca i mladi ljudi ne mogu izgraditi bez jasnih smernica porodice, prijatelja, škole i društva na koje veliki uticaj imaju medijski sadržaji koji su sa televizija prelivaju na društvene mreže i portale i postaju dostupni i praktično opšte prihvaćeni.Moramo kao društvo primerom pokazati generacijama koje dolaze da nema lake zarade, da je rad stvorio čoveka, da vrednujemo znanje, pamet, lepo ponašanje, da imamo moralnu vertikalu u svakom smislu i da bavljenje kriminalom nema svoj srećan kraj, kao što se možda prikazuju u filmskim i serijskim, pa i nekim rijaliti programima.U ime poslaničke grupe SPS i u svoje lično ime budućem izabranom članu Saveta regulatora, kao i celom Savetu, želim puno uspeha u radu i da kao tim deluju hrabro i složno, jer građani Srbije očekuju naše i vaše rezultate, a posebno na polju koje direktno ili indirektno utiče na njihovu decu i unuke i njihov intelektualni i duhovni razvoj, pa samim tim i njihovu budućnost.Zahvaljujem.

i gospodo narodni poslanici, uvek kada govorimo o Regulatornom telu za elektronske medije, kada biramo članove Saveta REM-a dobra je prilika da se podsetimo šta je glavna uloga ove institucije, zašto ona postoji i zašto je važno da imao ovakvu jednu instituciju.Kao što je rekla naša ovlašćena predstavnica Sandra Božić u uvodom izlaganju, to je zaštita interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštita korisnika usluga elektronskih medija, a u skladu sa zakonom.Zašto ovo iznosim? Zato što sam dosta puta i sam do sada postavljao poslanička pitanja upravo REM-u, apelovao na njih nekoliko puta da reaguju u brojnim situacijama kada pojedini elektronski mediji zloupotrebljavaju upravo taj zakon i odredbe zakona, vodeći prljavu kampanju protiv Aleksandra Vučića, ali i svih onih koji, da kažem, se usude da javno podrže politiku Aleksandru neću navoditi koji su mediji u pitanju, koje su to televizije u pitanju zato što sam ubeđen da građani dobro znaju o kojim televizijama je reč, koji tajkuni su gazde tih televizija, koji tajkuni ih finansiraju, a i njihovo delovanje se svodi, inače, na besomučnu kampanju protiv Aleksandra Vučića sedam dana u nedelji i 24 sata dnevno.To nije ništa novo, to rade već godinama, ali ono što je novo i što se desilo juče i što je do sada nezabeleženo u Srbiji, na jednoj od tih Đilasovih televizija emitovala se emisija koja, inače, obiluje najrazličitijim vulgarnostima, najrazličitijim gadostima, prostakluku, a vode je dva neka opskurdna lika. Jedan se predstavlja kao pisac. Ne znam da li je i šta je napisao. Postao je poznat jedino po tome što ima sposobnost da u kratkom vremenskom periodu periodu rekordan broj gadosti i psovki izgovori, a drugi se predstavlja kao novinar i kolumnista. Međutim, i on je poznat samo po tome što ga je svojevremeno finansirao Zelenović dok je harao Šapcem. Ta dvojica su juče u emisiji kao gosta imali političkog analitičara iz Prištine, izvesnog Fadila Lepaju, koji je tokom cele jučerašnje emisije, bukvalno tokom cele emisije, najgore moguće gadosti i najmonstruoznije optužbe iznosio i protiv Srbije i protiv srpskog naroda, naravno, sve vreme najgnusnije napadajući Aleksandra Vučića.Dakle,

dok su se ova dva ološa sve vreme samo kikotali i kreveljili na to. Nijednog trenutka nisu ni pokušali da se usprotive tezi da je Kosovo nezavisno. Dakle, nijednog trenutka, nijednom rečju, nikakvim gestom. Čak su se otvoreno naslađivali svakoj uvredi koju je iznosio onaj čovek koji za sebe ističe u sopstvenoj biografiji da je bio pripadnik OVK, tzv. oslobodilačke vojske Kosova.Dakle, Kosova.Dakle, tu su bile optužbe da Vučić gleda na dijalog sa Prištinom kao nastavak rata, kako pravi nekakvu veliku Srbiju. Opet su se čule one čuvene teze o silovanju ne znam koliko Albanki od strane srpske vojske, srpske policije, o navodnim zločinima, nekakvim genocidima i to sve govori čovek koji za sebe javno priznaje da je bio pripadnik OVK.I ova dva ološa ga pozovu u emisiju da nama ovde u Srbiji priča o tome kako je u Srbiji najgori narod na svetu, kako su Srbi ubice, kako su Srbi zločinci, kako je Vučić zlikovac i kako je Srbija počinila nekakve genocide. Ovde, u sred Srbije? Pa, sram vas bilo! Sram da vas bude i tog Vidojkovića i tog Hulačina i vas sa „Nove“ i sve vas zajedno! Do koje mere može da ide mržnja prema sopstvenom narodu i sopstvenoj državi? Ima li kraja tome uopšte? Zato postavljam pitanje REM-u da li će i na koji način će reagovati i sprečiti ovakve pojave u buduće?Zašto to pitam? Zato što sam ubeđen da će ti isti Đilasovi mediji u narednom periodu nastaviti sa još snažnijom i još brutalnijom kampanjom i kako se izbori budu približavali, ta kampanja će biti sve prljavija i prljavija.Evo, vidimo i danas da su na zajedničkom zadatku i Đilas i „N1“ i KRIK i svi oni zajedno. Već danas su krenuli u kampanju laži i zamena teza, koristeći izjavu Veljka Belivuka, o čemu su mnogi prethodni govornici govorili. Kao da će neko da poveruje u to u Srbiji? Kao da postoji čovek u Srbiji koji je spreman da poveruje u laži Veljka Belivuka?Dakle, prvo su relativizovali borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji, pa su onda pokušavali da nipodaštavaju postignute rezultate u toj borbi, pa kada su videli da im ni to ne pomaže, e onda su uzeli izjave najgorih mogućih kriminalaca, pa se nadaju da postoji čovek u Srbiji koji može da im poveruje u to.Dakle, i ovde je već potpuno evidentno da imamo novu koaliciju – Đilas, „N1“, KRIK, Veljko Belivuk. Sve je to znak jednakosti, sve je to jedno te isto, ali džabe vam i ta koalicija, džabe vam sve to. Džabe vam sve laži koje ćete izgovoriti, jer Aleksandru Vučiću političku štetu na taj način nećete naneti zato što građani Srbije dobro znaju ko ih je pljačkao svih ovih decenija, dok su harali Srbijom, a ko se bori za njihove nacionalne interese.Zahvaljujem.

novinari imaju pravo da izveštavaju na način kakva je uređivačka politika njihove kuće.Nemoj da zaboravimo da kapital koji stoji iza medija, on u stvari oblikuje uređivačku politiku koju novinari slede. Znači, vlasnici medija su ti koji određuju uređivačku politiku i niko im to pravo ne spori ukoliko to rade u smislu poštovanja u smislu poštovanja Zakona o medijima, Zakona o elektronskim medijima, Zakona o oglašavanju.Često kada izađemo pred neke novinare, u principu, mi izlazimo pred strane dopisnike, a da to nemamo snage da tako i nazovemo. Ukoliko dajete izjavu novinaru čiji medij je registrovan u Luksemburgu, Belgiji, Švajcarskoj, itd, vi u stvari dajete izjavu stranom izveštaču.Nedavno je jedan medij registrovan u Luksemburgu, koji pripada Šolaku i Đilasu, koji određuje uređivačku politiku tih medija, koji imaju 30 svojih kanala, koji imaju operatora ili operatera koji može da distribuira 500 televizijskih kanala i koji se najviše žale na medijske slobode, nedavno su objavili jednu vest, kako je Nikola Radišić, dopisnik N1 televizije u Luksemburgu, dobio nagradu vojvode od Luksemburga. Doslovce su tako objavili. Nikola Radišić, dopisnik N1 televizije iz Luksemburga, dobio je nagradu od strane vojvode od Luksemburga.

dame i gospodo, ovaj linč koji doživljava predsednik Republike, mnogi poslanici i mnogi aktivisti vladajućih stranaka, pa recimo, Dragan Marković Palma, uglavnom se taj linč plasira preko tih medija čiji vlasnici su ujedno i političari.Zato ja stalno govorim da mi nemamo problem sa opozicijom, već sa delom opozicije koja zastupa Šolakov biznis i Đilasovo preduzeće. U principu, mi imamo problem sa Šolakovim biznisom i Đilasovim preduzećem i ko god se ne uklopi u njih, biće predmet najprljavije kampanje kakvu danas doživljavamo vezano za navijačku grupu, odnosno za deo tzv. navijačke grupe grupe FK „Partizan“, a ja kao navijač „Partizana“ te likove ne mogu da prihvatim za navijače ne „Partizana“, već za navijače bilo kog nižerazrednog kluba, jer to navijači, to ljudi nikada nisu radili ono što su oni radili.Dame i gospodo narodni poslanici, u vezi Šolakovog biznisa i Đilasovog preduzeća, postoji Zakon o elektronskim medijima, postoji Zakon o oglašavanju i da ne bih stalno govorio o prekograničnim televizijama koje reemituju program, sam izraz kaže da je ta televizija preko granice, sam izraz reemitovanje znači da se prethodno vrši emitovanje, jer nema revakcinacije bez vakcinacije, tako da nema reemitovanja bez osnovnog emitovanja u toj prekograničnoj televiziji. A nas žele da uvere da program koji dolazi od ovog preduzeća i od Šolakovog biznisa da dolazi iz Luksemburga, iako je činjenica da se taj program pravi i distribuira u Beogradu.Ali, hajde da uzmemo da to što tvrde da su oni prekogranična televizija koja reemituje program. Član 27. Zakona o oglašavanju kaže da televizije koje reemituju program,

deo izvornog programa tj. u Luksemburgu. Ako oni kažu da su prekogranična televizija, sve reklame koje emituju u Luksemburgu mogu u reemitovanju da prikazuju u Srbiji.To nije slučaj. Te televizije, prekogranične, koje reemituje program, ne plaćaju Srbiji ništa. Ne plaćaju ništa kao sve druge prekogranične televizije, ima ih na stotine, ali recimo da 30 televizijskih kanala prekograničnih, registrovanih u Luksemburgu, pripadaju Đilasu i Šolaku. Oni ovde ne plaćaju ništa, zato što po zakonima nemaju pravo na prihode, tj. nemaju pravo na marketing. Bez marketinga u privatnim medijima nema prihoda ukoliko nema marketinga.Stoga oni ne plaćaju ni RATEL-u, ni REM-u, ni SOKOJ-u, ni raznim organizacijama za izvođačka i autorska prava, ne plaćaju ništa zato što u ovoj zemlji ne mogu da koriste marketinško tržište, ali to tržište treba da koriste isključivo lokalne, regionalne i nacionalne TV stanice koje su registrovane na teritoriji Srbije i plaćaju sve koji prima prihode upravo samo od tih televizija i tih elektronskih medija, njima pripada deo prihoda, plaćaju REM-u, RATEL-u, SOKOJ-u, poreze itd. Iz toga oni baštine pravo na marketing na teritoriji Republike Srbije.Šta se događa? Ovi što tvrde da su navodno strana televizija, odjednom su uzeli deo marketinškog tržišta i emituju srpske reklame. I nemoj neko da mi priča da se, recimo, A1 mobilna mreža u Srbiji reklamira u Luksemburgu i da neko kaže da se „Jelen“, „Zaječarsko pivo“, „Dijamant“ itd. reklamira u Luksemburgu. To jednostavno nije tačno i to nije sastavni deo izvornog programa.Ovim kandidatima koji budu izabrani za REM tražim da shodno Zakonu o elektronskim medijima i oglašavanju narede da se takvi kanali isključe iz operatorskih mreža, bez obzira koje su, da li su Telenor, Telekom, MTS, SBB, SBB, Total, EON itd. zato što krše Zakon o elektronskim medijima i Zakon o oglašavanju. Uzimaju nešto što ne pripada njima, znači, kradu, kradu i time narušavaju slobodu medija.Ukoliko domaće medije krađom njihovih reklama i marketinškog tržišta ostavite bez novca, a čime će oni platiti plate, proizvodnju programa i čime će platiti REM-u, SOKOJ-u i raznim organizacijama za autorska prava? prava? Kojim prihodom će oni platiti te svoje obaveze, ukoliko neko krade deo njihovog tržišta?Na takav način se urušava sloboda medija, jer takvi mediji onda isključivo žive od državne pomoći, iz projekata itd. ili od konkursa koje sprovode lokalne samouprave. To nije dobro ni za nas. Zato ih molimo da sa tim prestanu i da REM to sankcioniše.Na takav način, recimo, na lokalnim televizijama i regionalnim televizijama, kad se raspiše konkurs od strane opština itd, onaj ko dobije novac zastupa predsednika opštine i vladajuću garnituru koja vlada u toj opštini, jer im je narušeno pravo da kroz marketing budu poprilično nezavisni i na takav način čuvaju svoju nezavisnost.Opoziciono novinarstvo nije nezavisno novinarstvo. Ono je samo opoziciono, a ovi naši nesrećnici politički protivnici misle to kad mediji onako pljunu Vučića i sve nas, da je onda to nezavisno novinarstvo. Ne. To je neobjektivno opoziciono novinarstvo koje je daleko lošije od onih medija koji eventualno prate vlast, jer na takav način opozicija koja bi trebala da kritikuje na pravi način vladajuću garnituru, ona pribegava raznim marifetlucima, prljavštinama itd, jer kroz vlasništvo u opozicionim medijima mogu da rade šta god hoće.Niti smo mi delili frekvencije, niti smo mi vlasnici medija, za razliku od njih, da bi takvi prigovori o neslobodi medija, oni tu neslobodu uvažavaju, uzimajući deo novca. Nije samo 30 njihovih kanala. U poslednje vreme se setili, vi koji imate SBB, Total i EON da i u klasičnim prekograničnim kanalima tipa Foks, Histori, Diskaveri, Sinestar u poslednje vreme, koji je registrovan u Hrvatskoj, dakle, ubacuju reklame kada idu te strane reklame u njihovim zemljama, u tom terminu oni u Srbiji ubacuju domaće reklame i tako dodatno ugrožavaju domaće medije i dodatno im uzimaju deo tržišta.Sada kad uzmete da ti kanali koji pripadaju Đilasu i Šolaku, posebno oni iz sporta i zabave, Grand, 13 Sport klubova itd, imaju ogromni broj sekundi, sveukupno ja sam sabrao da bez 200.000 sekundi „Dajrekt medija“, „CAS medija“, „Junajted medija“ i svi ti kanali dnevno ubacuju, kradu od domaćih medija, 200.000 sekundi samo po dva evra, a sekunda u Sport klubovima kada je Svetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, koje nezakonito prenose, i kvalifikacije, dostiže i 100 puta veću cenu, ali da uzmemo samo da je dva evra da je dva evra jedan sekund, na 200.000 sekundi dnevno oni uzmu od domaćih medija koji su registrovani u Srbiji uzmu 400.000 evra puta 365 dana, to vam 150 miliona evra.Kada uzmete da neovlašćeno prenose utakmice, koje nemaju pravo da prenose, na takav način stiču veći broj pretplatnika i onda taj novac ispumpavaju tako što plaćaju, navodno, reemitovanje u Švajcarsku, Luksemburg itd. Kada uzmete, njihova nezakonita dobit je preko 200 miliona evra godišnje i time se plaćaju aktivnosti protiv Republike Srbije. Zato sve vas pitam, a i njih, ako gledaju ovaj prenos. Volimo li mi svoju zemlju?Uskoro će početi izborna kampanja. Volite li vi svoju zemlju? Pitam sve vas, pitam i njih. Ako volimo svoju zemlju onda nećemo dopustiti da strane televizije, oni tvrde da su strana televizija, učestvuju u izbornom procesu, izbornim prilikama u Srbiji uoči izbora, u vreme izborne kampanje, pa i u vreme prebrojavanja glasova, utvrđivanja rezultata.Ako ćemo dopustiti da strane televizije to čine, onda radimo nešto što ne radi ni jedna država. Setite se malo Amerikanaca, a ova N1 kaže da oni baštine nešto SNN. Sećamo se koliko su zbog ovih na Fejsbuku i ne znam na čemu, zbog nekog uticaja, kao Rusa, kolika se pobuna podigla. Setimo se gromoglasne vike – Moskva se umešala preko društvenih mreža itd. Ovde se ne radi samo o društvenim mrežama. Ovde se radi o medijima koji tvrde, sa jedne strane, da su prekogranični, strani, a sa druge strane otimaju reklamu, kao da su domaći, našim domaćim medijima. Učestvuju u suzbijanju slobode medija, jer otimaju deo prihoda, a sa druge strane novac koji dobiju ulažu u rušenje legalno izabrane vlasti Srbije. Nije ni to problem.Ja mislim da učestvuju u rušenju Republike Srbije i njenog ugleda, njenog suvereniteta i integriteta. Ako volimo svoju zemlju onda nikako ne možemo dopustiti da strani mediji učestvuju, ne samo u reklamama, već učestvuju i u predizbornim emisijama. To su strane, Luksemburške televizije i ne znam sve gde su registrovane, jer na takav način oni utiču na političke prilike i raspored političkih snaga u Srbiji. To ni jedna zemlja ne bi dozvolila. Zato ja pitam Šolakov biznis i Đilasovo preduzeće. To tvrdim već tri godine. Na kraju svi ovi politički protivnici što su zaposleni u Đilasovom preduzeću, sada ne znam da li imamo političku stranku u tom mediju ili imamo medije u političkoj stranci, to je kod njega sve smešano.Ozbiljno pitanje i za nas i za vas - da li ćemo dopustiti tim lopovima, prevarantima itd. da koriste medije koji su nelegalni, da uzimaju tržište, da učestvuju u predizbornim prilikama, čak i neprilikama koje stvaraju u Republici Srbiji ili ćemo jednom staviti tačku na takvo njihovo ponašanje i na pljačku domaćih medija? Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Uglješa Mrdić. danas smo svedoci sramnih napada Đilasovih medija protiv predsednika Republike Srbije i SNS Aleksandra Vučića. Ti mediji, da ih sada ne nabrajam koji su u službi Dragana Đilasa, danas su potvrdili da su i u službi mafije. U službi su mafijaškog klana Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih saboraca i to u službi su tih mafijaških klanova u trenucima kada Srbija iz dana u dan beleži ozbiljne rezultate, upravo što se tiče te borbe protiv mafije.S tim u vezi, želim da pohvalim i reagovanje svih dragih kolega narodnih poslanika i sve ono što su rekli, počev od drage drage koleginice Sandre Božić, pa do Rističevića, Markovića, Mirkovića i drugih i gospodina Orlića, u par navrata, u vezi odgovora ovim monstrumima iz mafijaških klanova i monstrumima sa političke scene.Znate scene.Znate kako, kada imamo situaciju da mafijaški klanovi u Srbiji ubijaju, otimaju i kidaju glave građanima Srbije, tu moramo biti ili protiv mafije ili na strani mafije. Svako normalan je protiv mafije. Dakle, oni su, što je danas saopštio i predsednik Srbije, žrtvama skidali skalpove da se ne bi zaglavile mašine za mlevenje mesa.

neće više da prodaju ni drogu na ulicama građana Srbije, neće više da prodaju drogu našoj deci.Tim monstrumima je mesto gde se sada nalaze, a i takođe onim monstrumima koji su na slobodi iz Zvicerovog i Belivukovog klana koji se kriju po regionu, po Evropi, po belom svetu, mesto iza rešetaka. I to će tako biti. U toj borbi mi smo svedoci svakodnevnih užasnih napada protiv svih onih koji predvode tu borbu protiv mafije.Da li ste videli u jednoj zemlji u Evropi da pojedini portali, mediji, štampani i elektronski i ovi sa stranim kapitalom i ovi što su registrovani u Luksemburgu, a i neki ovde što su registrovani u Srbiji… Dakle, oni vode jednu lažnu ostrašćenu kampanju, ne samo protiv predsednika Srbija, nego protiv države Srbije. Pišu i saopštavaju javnosti šta god hoće. Lažu javnost, lažu građane, a nalaze se u službi kriminalnih klanova.Ja se nadam da će i REM i sve nadležne institucije reagovati povodom ovoga čega smo danas svedoci. Drago mi je što smo danas svi ustali. Danas je ustala Skupština Srbije, ustala u odbranu istine, ustala u podršci u borbi protiv mafije, ustala protiv kriminalnih klanova. Na šta liče ti mediji? Šta su ti mediji? Šta je taj deo političara iz opozicije? Šta su oni? Potparoli mafijaških klanova? Da li su ti mafijaški klanovi u službi tog tog dela političara iz opozicije ili su ti političari u službi mafijaških klanova? Svejedno je i jedno i drugo je, najblaže rečeno, odvratno i zaslužuje svaku osudu.Prema osudu.Prema tome, na kraju, želim da kažem, a i da bi moje drage kolege stigle da govore, svaki dan treba da potenciramo i punu podršku i MUP-u, BIA, sudstvu, tužilaštvu u borbi protiv mafije, ali i da ukažemo na sve one političke faktore, gde se god nalazi, ko su i šta su. Dakle, nije ovo politička borba, nije politička borba da se kritikuje predsednik Srbije na ovaj način. Ne, ovo što su danas uradili je podrška mafiji u borbi protiv predsednika Srbije. Njima ne odgovara jaka Srbija, ne odgovara im jak lider na čelu Srbije, što je danas Aleksandar Vučić. Dokle god je Srbija jaka, dokle god je Vučić predsednik Srbije, oni ne mogu da se vrate na vlast, a njihovi partneri iz Centralnog zatvora, koji se nalaze iza rešetaka, ne mogu da izađu na slobodu i to ne odgovara ni jednima, ni drugima. Na putu tom mafijaškom, kriminalnom putu se nalazi država Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem.Prema

da budemo u službi naše države, da budemo narodni tribuni, da budemo u službi naših građana i da uvek iz ovog uvaženog doma dajemo punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi protiv mafije. Hvala.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, pošto sam ja već danas govorio, a i sinoć, da ne kažem previše, dozvolite ipak da kažem nekoliko rečenica pošto sam član Odbora za kulturu. Pošto je naša predsednica Odbora za kulturu izuzetno dobro obrazložila ove predloge, dozvolite da kažem da Odbor za kulturu radi izuzetno dobro i da je više sednica održao nego ranije u dve godine, tri, što se održavao.Dozvolite da kažem da ću podržati

i to je ono što je jako bitno.Međutim, dozvolite da ipak kažem, radi građana Republike Srbije i radi naših penzionera, šta se dogodilo ovog meseca prvi put, a nakon 30 godina.Prvi put, poštovani građani Republike Srbije, posle tri decenije, penzije se isplaćuju bez dotacija budžeta Republike Srbije. Zato se napada Aleksandar Vučić iz dana u u dan.Dozvolite da kažem da je Fond PIO samostalno isplatio penzije za tekući mesec iz uplata doprinosa zaposlenih bez dotacija državnog budžeta i i ono što je jako dobro za našu zemlju jeste da je prvi put u istoriji, od kada postoji Fond, a to je 1992. godina, samostalno isplatio penzije za tekući mesec. To je uspeh Republike Srbije, to je uspeh modernizacije koju predvodi Vlada Republike Srbije, a motor ubrzane modernizacije Srbije jeste Aleksandar Vučić. Zato je on napadnut ovih dana sa svih strana. Naplata doprinosa za tekući mesec je uvećan za 36%.Dozvolite, ipak, pošto većina građana Republike Srbije to vrlo dobro zna: 1970. godine

gradili smo Sava centar. Samo deset godina kasnije, a to je 80-ih godina, taman smo imali za penziju priliv sredstava. Dalje, 90-ih godina nema SIZ-ova, prerastaju u Fond PIO, a to je 1992. godine, koji se dotira iz budžeta Republike Srbije. Pratite dobro poštovani građani, pa ćete videti uspeh naše države i Aleksandra Vučića.Od 58 milijardi dinara, koliko je potrebno za mesečnu isplatu penzije, u junu je isplaćeno za milion bez dotacija budžeta, osim jednog dela, zaposlenih u poljoprivredi, koji su ranije obavljali samostalno svoju delatnost.I da skratim taj deo, poštovani penzioneri, poštovani građani Republike Srbije, dotacije za penzije u 2012. godini iz budžeta bile su 48%.

a evo već u junu ove godine, PIO fond se samostalno finansira. To je najveći uspeh reforme od 2014. godine koju je sprovodio Aleksandar Vučić a mi pratili.Tada sam u ovo visokom domu, poslanici se vrlo dobro sećaju, sećaju, rekao da je onaj ekspoze Aleksandra Vučića na 200 i nešto strana najbolji, najkvalitetniji i najdetaljniji od pojave prvog predsednika Vlade Republike Srbije u 19. veku do danas, jer sam pregledao sve ekspozee. Jel tako, poštovani politički protivnici, koji ste ovde sedeli i činili sprdnju prema nama ovamo?

modernizacije Republike Srbije koju sprovodi Vlada na čelu sa Anom Brnabić, a motor ubrzane modernizacije Republike je naš predsednik Republike Aleksandar Vučić.Da ne bih oduzimao mnogo vremena, dozvolite ipak da kažem o svojim političkim protivnicima, jer sam mnogo sinoć i jutros govorio, ali da ipak kažem da je jedan predstavnik opozicione stranke, a to je Vuk Jeremić, rekao da je "Aleksandar Vučić pomahnitali mašinovođa", završen citat. Zato što se bori širom Srbije, uzduž i popreko, za modernizaciju Republike Srbije. Vidite kojim rečnikom govori Vuk Jeremić, član međunarodne bande lopova i prevaranata.Kad sam uzeo reč, pošto su kolege danas o njemu i o Đilasu govorile, dozvolite samo nekoliko rečenica. Taj Jeremić je u autorskom tekstu pariskog "Li Monda", 17. 7. 2018. godine, verovali ili ne ali je istina, kada je Aleksandar Vučić imao važan susret sa predsednikom Makronom, optužio državu Srbiju

sa lopovima i prevarantima iz susednih zemalja, sa jednim ciljem - da sruše Aleksandra Vučića, misleći da će ponovo doći na vlast i dovesti državu do bankrota. E, neće moći.Vuk Jeremić je u autorskom tekstu "Vašington postu" najbrutalnije izvređao Srbiju, njenog predsednika Aleksandra Vučića i to baš, verovali ili ne, pred njegov važan susret sa potpredsednikom Majklom Pensom i time ponovo zabio nož u leđa svojoj vlastitoj otadžbini.Jeremić

citat.Poštovani građani Republike Srbije, ja pitam Vuka Jeremića javno - šta vam, Vuče Jeremiću, bitango jedna, radi švajcarska političarka gospođa Mišelin koja zadnjih 30 godina se zalaže za nezavisno Kosovo u vašem Centru za međunarodnu politiku i održivi razvoj? Odgovori Vuče Jeremiću.Poštovani Jeremiću.Poštovani građani Republike Srbije, Nataša Kandić vodi ovu gospođu Mišelin na međunarodne skupine i predstavlja je kao predstavnika normalne Srbije. To je taj Vuk Jeremić.O Draganu Đilasu sam sinoć i jutros govorio, ali sada samo dve rečenice. Poštovani Beograđani, poštovani građani Republike Srbije Đilasa uopšte ne interesuje razvoj Beograda, a o tome sam govorio jutros i sinoć, ali to ne kažem samo ja. To su rekli mnogi uvaženi narodni poslanici u ovom visokom domu i mnogi van ovog visokog doma. Znate ko još to kaže? Verovali ili ne, američki ambasador u Beogradu koji je 19.3.2009. godine rekao, citiram mi je rekao da se njegov plan za razvoj Beograda sastoji u marketingu, a da nije realan, završen citat. Jel vam sada jasno, poštovani građani, otkud 619 miliona?Da ne bi dužio, da ostavim malo vremena i ostalim koleginicama i kolegama, poštovani građani Republike Srbije, dok naš predsednik Aleksandar Vučić čini nadljudske napore da povrati međunarodni ugled Republike Srbije provodeći politiku mira, politiku bezbednosti, politiku solidarnosti i u zemlji i u regionu, politiku zdravlja svih naših građana u zemlji i u regionu, politiku dijaloga, pronalazeći trajno, kompromisno i održivo rešenje za našu južnu srpsku pokrajinu, dotle mafija Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić svakodnevno pune svoje privatne račune po raznim destinacijama, pljujući Republiku Srbiju, predsednika Aleksandra Vučića kako bi ponovo došli na vlast i ponovo Srbiju doveli do bankrota.Šaljem poruku vama, poštovani građani, poštovani Beograđani i Vladi Republike Srbije i predsedniku Vučiću da izdrže do kraja u razbijanju kriminalaca i kriminalnih grupa, jer to će obezbediti još bržu modernizaciju i razvoj naše zemlje.Na kraju, pozivam sve svoje bivše učenike širom regiona, sve svoje đake, sve svoje studente, kolege profesore da se uključe u proces vakcinacije, jer samo vakcinacijom ćemo moći osigurati zdravlje svih nas i ekonomski napredak.Živela Srbija! Živeo predsednik naš!

je jako dobro da sve ove procedure oko izbora članova REM-a obavimo što efikasnije, u skladu sa zakonom, da izabrani mogu što pre da stupe na dužnost, da obavljaju u skladu sa zakonom svoje funkcije.Takođe, smatram da je jako dobro za Srbiju da u samom sastavu REM-a postoje različiti članovi koji imaju drugačije mišljenje, koje je manjinsko ili kako god. u Srbiji takvi stavovi dobijaju sve veću i veću podršku. Mislim da je to dobro za demokratiju u Srbiji, dobro je da svako ima svoje mišljenje, dobro je da imamo različite medije u kojima možemo svašta da čujemo i dobro je da svako u Srbiji može da kaže svoj stav i svoje mišljenje.Mislim da je u redu da i mi kao izabrani narodni poslanici možemo reći u Narodnoj skupštini Republike Srbije svoje mišljenje, a da za to ne budemo optuženi, prozvani, prognani, obeleženi. Ja, iako to sada akcentiram, ne plašim se toga uopšte, ali moram da istaknem tu vrstu priče da smo svakodnevno žigosani i u tom smislu reči, kao da mi nemamo pravo na svoj stav. Imamo pravo na svoj stav i nama niko ovde ne suflira, ne govori šta da kažemo, mi po svom po impulsu naroda, po osećaju, po borbi, po brizi za Srbiju želimo da govorimo o svim temama koje su važne, a ova tema je takođe i te kako važna.Nešto važna.Nešto drugo bih želeo ovde da kažem, pošto govorimo o REM-u, govorimo o kontroli elektronskih medija, itd. Moram da se osvrnem na jednu temu koja je izuzetno okupirala pažnju javnosti juče i danas.Pre svega, vidim da su mediji, i elektronski i pisani i različiti portali, a vidimo i njihove produžene ruke u vidu različitih nevladinih organizacija, pokrenuli danas jednu histeričnu kampanju koja je puna bljuvotina i laži protiv predsednika Republike Srbije stavljajući predsednika Srbije u kontekste da se on dogovarao sa kasapinom Belivukom koga on, svojom političkom voljom je procesuirao i stavio iza rešetaka, a to nikad niko nije uradio.Sada ta teza u tim medijima treba da izgleda ovako – pošto su se oni izgradili na tom kasapinu Belivuku da građani Srbije, da narod Srbije treba da veruje jednom kasapinu, a ne treba da veruje institucijama Republike Srbije, ne treba da veruje predsedniku Srbije. Takvu tezu, podmuklu oni trasiraju u javnosti Republike Srbije pokušavajući da u toj tezi kažu da svi časni inspektori u policiji, forenzičari, kriminolozi, svi koji su prikupljali detaljno dokaze o ovim teškim krivičnim delima, o zločinima, da oni ne rade svoj posao, da predstavnici pravosudnih i tužilačkih institucija ne rade svoj posao, već da samo njihovi portali rade svoj posao i da oni znaju i njihove produžene organizacije u vidu kvazi nevladinih organizacija, da oni rade svoj posao, da oni znaju jedini istinu.Mi treba da tu tezu proverimo. Potpuno sam uveren da u tu tezu niko ne veruje, apsolutno sam uveren da ni oni ne veruju u tu vrstu priče. Ja samo shvatam da su oni ljuti i da su nervozni, a pošto su ljudi i nervozni da vidimo šta je razlog njihove ljutnje i nervoze. Mislim da se to krije u jučerašnjem danu i u svemu onome što su objavili o tome kako jedna izuzetno strateški važna, jaka i ozbiljna firma, a to je „Telekom Srbija“, kako se uzdiže i što bolje stoji na tržištu u smislu tržišnih utakmica, obezbeđivanja što kvalitetnijeg sadržaja i programa koji trebaju da kažu, da gledaju gledaoci širom Srbije.To je ono što njih boli, to je ono što je njihova privatna priča, njihova privatna kombinacija, njihove privatne firme koje ne možete više pobrojati, koje svaki dan menjaju, ne mogu više da pljačkaju resurse Republike Srbije, u ovom slučaju to je bilo dugogodišnje pljačkanje „Telekoma Srbije“ od strane Šolaka Šolaka i Đilasa. Obojica su Dragani, jedan je Dragan Mauricijus. Dragan Mauricijus se pretplatio, baždario na sekunde, a drugi Dragan Šolak ili Dragan monopol se baždario na kanale.Pošto je očigledno to omiljena društvena igrica, monopol, on je navikao, kako smo to uspeli da čujemo, da svoju poziciju kupi jeftino, recimo za desetak hiljada evra u „Telekomu“, nađe nekog ko je korumpiran, kako je to radio ranije i onda sebi obezbeđuje povoljnije ugovore, a građani Srbije moraju da rade na tome da oni stvore ekstra profit koji će na kraju završavati ne u Srbiji, već na Mauricijusu ili na drugim egzotičnim mestima.To je ta nervoza i to je ta ključna stvar zašto smo pokrenuli ovu kampanju. Dajte da potpuno razgolitimo tu vrstu priče. Njima bi Aleksandar Vučić bio najbolji lider, ne u regionu, ne u istoriji, već za sva vremena unapred da im je da i omogućio, kao što su oni ranije dok su bili na vlasti, da pljačkaju „Telekom Srbije“. Sva je suština u tome. Oni su nervozni i ljuti upravo iz tog razloga i zato sve medije koje kontrolišu, sve nevladine organizacije, sve pojedince koje su upregli u smislu kvazi analitičara koji trebaju po njihovim elektronskim medijima da gostuju sada, da dokažu ovu tezu koja se ne može dokazati.Ne može se da ta teza dokazati, a njihovu je tezu izuzetno lako dokazati, kako su se oni ponašali, njihovu nervozu i ljutnju iz tog razloga.Postavio bih pitanje tom dvojcu, a primarno Draganu monopolu – zašto se on nije ljutio kada je dobio prava za prenos reprezentacije fudbalske, Srbije i kada svi moramo da gledamo utakmice preko tog kanala? Tada se nije ljutio. Sada je problem što se lopta okreće na ostrvu i što će taj prenos fudbala biti taj prenos fudbala biti preko „Telekom Srbije“. Nije problem u tome, nije problem u ceni, problem je u tome što oni ne mogu zarađivati više ekstra profit i to je ono što se pokazalo danas.Možda najbolji primer svega toga,

naziva lažovom i govori da je lažov. Stavili su se u funkciji ne samo bilo kakve propagande i svojih vlastitih interesa, oni su danas saopštenjem koje su pustili na svim svojim medijima pokazali da su oni politička organizacija, u pravom smislu reči.Da jedan pravni subjekt, da jedno poslovno lice saopštava u bilo kojoj državi na svetu, evo to je i Srbija dopustila, ta Srbija koju oni pokušavaju da postave na međunarodnom planu kao neku zemlju u kojoj vlada teror, u kojoj nema demokratije, a oni u svojim medijima, na način kako su organizovani, postavljaju ovu tezu na ovaj način tako da se ispred jednog pravnog lica, ne ispred političke stranke koji poslovno hara po Srbiji i radi šta hoće, koji je širom Srbije nelegalno postavio kablovsku kanalizaciju, izvlače ekstra profit iz toga, nudeći bolje i povoljnije korisnica u ranijem vremenskom periodu i sada ih je „Telekom“ pristigao, sada ima bolju ponudu, sada ljudi koji su došli na čelo „Telekoma“ ne dozvoljavaju da se ta imovina koja je imovina svih građana Republike Srbije koji na kraju tu imovinu mogu oploditi i dobiti isplatu u vidu dividende, oni hoće da stave u svoj džep. Ta dividenda je bila njihov ekstra profit i oni su raspolagali sa tom dividendom ranije u tom vremenskom periodu tako što su to stavljali na svoje račune i što su prosto zloupotrebljavali sve na onaj način koji smo milion puta ovde već rekli.Sva suština ove priče je upravo tu. više ne dužim, oni imaju svoju borbu, mi imamo svoju borbu. Mi ćemo se boriti za Srbiju, borićemo se za jaka državna preduzeća, borićemo se da što više građana Republike Srbije i regiona može gledati fudbalske utakmice, dobar fudbal i reprezentaciju i sutra da više nikada oni koji su možda i nas predstavljali, a potpisivali te famozne ugovore sa ovim dvojcem,

Hvala, gospodine Šukalo.Reč ima Zoran Bojanić. dosta toga je rečeno o Savetu REM i o kandidatima za Savet REM-a. Pre svega, koleginica Sandra Božić, kao predsednik Odbora rekla je sve o dva kvalitetna kandidata i o samom načinu rada

žešći.Mislim da je najzad jedna jaka kompanija, državna, u državnom vlasništvu, koju su davno svi pokušavali da je prodaju, da je utope za 800 hiljada, ili 800 miliona evra, ispod svake cene, kompanija koja je godinama, što se tiče medijskih sadržaja i tog dela svog razvoja uništavana. Uništavana na jedan divan način, znači, lep pljačkaški, kako je to trebalo biti, nekada davno, „Arena sport“ prenosio je premijer ligu, i špansku ligu, i italijansku ligu, i nemačku ligu.

Premijer liga itd.Ono što je van pameti, i van svih zakona, to je da se na nacionalnim emiterima ne emituju prenosi nacionalnih selekcija, ne samo u fudbalu, ljudi, nego i u košarci, 90% Srbije ne može da gleda, ne samo oni koji ne koriste kablovske emitere, nego i oni koji ne koriste i kabal, u ruralnim delovima.Zahvaljujući tome što su gospoda Šolak i Đilas

i dok nije izguran SBB, onda se tako i zvao, ne „Junajted medija grupa“, da bude prvi u Srbiji, da pokriva 70% tržišta.

„Telekoma Srbije“, kablovsku kanalizaciju „Telekoma Srbije“, i plaća neku mizernu cenu od 15 dinara mesečno. Znači, većini gradski, govorim sad o gradskim kablovskim linijama, ono što je u vlasništvu gradova i opština, ne plaćaju ništa, tu su na divlje.Mislim da je sa ovi preuzimanjem i opet je fudbal u pitanju, u ovom trenutku fudbal, preuzimanjem premijer lige zadat jedan strahovit udarac i ne zaboravimo da smo prošle godine ovde imali diskusije kako, eto, „Telekom“ neće sa njima da sarađuje. Da je bilo sreće i pameti od njih, ali izgleda da nemaju ni pameti, sreće su imali,

i „N1“.Gospodo draga, ja bih ovde završio, da ostavim makar pet minuta nekom mom mladom kolegi da poentira i da završi na ovoj temi.U danu za glasanje, a to će biti za par minuta, sigurno ćemo glasati za kandidata koji će dobiti većinu. Hvala

Zahvaljujem, predsedavajući, gospodine Orliću.Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, imali smo prilike da čujemo od mojih uvaženih kolega jasne primere kako to Dragan Đilas zamišlja slobodu medija i kako on zapravo želi da uređuje te medije, kao što je to radio dok je bio na vlasti.Moj uvaženi kolega Adam Šukalo ga je lepo opisao jednim pridevom koji mi se jako dopao, a to je – Đilas monopolista. On čovek je uspeo da kao monopolista i kroz zloupotrebu javnog položaja dođe do 619 miliona evra što je nezapamćeno u istoriji Republike Srbije. Naravno, na svu sreću građani su to sprečili, nisu više dozvolili da se javni položaj zloupotrebljava i da se ta njegova ruka zavlači u džepove građana Republike Srbije koji su beli sve siromašniji i siromašniji, a njegov biznis je cvetao. Eto, sada možemo da čujemo i da pročitamo i njihovim medijima kako su oni uspešna korporacija koja posluje u ne znam koliko zemalja, ne samo na Balkanu, već širom sveta. Pa, naravno, kada su najveći novac zaradili u vreme kada su bili monopolisti.Za njih je fer tržišna utakmica samo utakmica u kojoj su oni jedini igrači u kojima nema nikakve konkurencije, u kojoj su oni ti koji diktiraju pravila i zbog toga je apsolutno ovaj pridev – Đilas monopolista adekvatan. Onog trenutka kada je naša privreda oporavljena, kada imamo kompanije koje uspešno posluju, kada počinju da se takmiče sa njegovim kompanijama i da ostvaruju rezultate i kada se oni osećaju ugroženim, onda pričaju o nekakvoj fer utakmici, kako im se nekakva prava ugrožavaju i naravno tada kreću svoju ofanzivu, tada industrija Dragana Đilasa maksimalno radi punom parom i trudi se da kroz raznorazna spinovanja pokuša sebi da obezbedi nekakvu podršku da dođe nazad na vlast.Podršku naravno neće dobiti, niti je dobija od građana zato što građani odlično pamte period dok je on bio na vlasti kao pripadnik DS. Taj period žutog zla koje se nikad ne ponovilo i nikad vratilo u ovoj zemlji, je, kao što možemo videti, evo pokazaću svim gledaocima, ovo su rezultati borbe protiv kriminala i korupcije DS, te žute mašinerije koja je uništila Republiku Srbiju. Nema rezultata. Protiv kriminala se nisu ni borili. U kriminali su nalazili svoje saveznike, kao što ih sada nalaze i kao što se maksimalno trude da napadaju predsednika Aleksandra Vučića, da napadaju njegovu porodicu i da njegovu decu povezuju sa tim kriminalcima i ološima i da kritikuju kada država pokazuje građanima sa čime se bori, protiv čega se bori, šta je taj kriminal naneo, onda se oni pozivaju na nekakvu etiku, ne znam zašto se takve slike plasiraju, a jasno smo čuli u njihovo vreme kakve su slike oni plasirali.Ono što je jako interesantno da se nikako ne trude da dobiju podršku građana kroz nekakve političke programe, ideje koje će realizovati da pokažu te rezultate među građanima, već naravno se trude da taj novac koji je opljačkan od građana, koji se nalazi na računima u inostranstvu ulože kako bi ta magla industrija još više radila, kako bi se kapaciteti proširili i da naravno kreiraju raznorazne emisije, priče i spinove uperene samo protiv jednog čoveka, a to je Aleksandar Vučić, trudeći se da diskredituju sve njegove rezultate i uspehe politike koju vodi i njegovog tima koji je uspeo da od Srbije, zemlje sivila, zemlje katanaca, zemlje iz koje su mladi ljudi bežali, napravi državu nade, državu gde se mladi vraćaju, gde privreda ponovo radi, gde smo šampioni i u ekonomiji, kao što smo i dalje šampioni i u sportovima i radujemo se olimpijskim igrama koje su pred nama, jer ćemo uživati u uspesima naših sportista koji upravo zahvaljujući politici Aleksandra Vučića imaju nikad bolje uslove da se spremaju i da te rezultate na svetskim nivoima ostvaruju.Lepo je kolega Marijan Rističević objasnio tu šemu prekogranične televizije iz Luksemburga koja maksimalno krši sve zakone ove zemlje, gde oni te sadržaje reemituju, pa ljude u Luksemburgu interesuju naravno životi i biografije naših političara, interesuju njihova mišljenja i stavovi Aleksandra Vučića, interesuju stavovi političkih protivnika Aleksandra Vučića i onda to reemituju u Srbiji nazad. Kada im to nije više uspelo, onda su odlučili da sličnu stvar pokrenu i sa štampanim medijima

onda kreću da se bave nekakvim svojim istraživačkim novinarstvom koje po istom principu, po narudžbini Dragana Đilasa kreira raznorazne članke koji napadaju Aleksandra Vučića, koji se trude svojski, ali ne uspevaju u tome, da ga povežu sa kriminalom, koji napadaju njegovog sina, napadaju njegovu porodicu, napadaju sve ljude koji podržavaju Aleksandra Vučića, ali ne uspevaju u tome.Znate kako, kao što smo videli koliko je Dragan Đilas uspešan u sprovođenju istraživanja javnog mnjenja, pa je zbog toga dobio nadimak „Dragan Đilas 110%“, takve uspehe ima i ovo istraživačko novinarstvo po njegovoj narudžbini, a istine u njemu ima onoliko koliko procenata i u tom istraživanju javnog mnjenja Dragan Đilas ima podrške građana Srbije, a to je nula. Zato što Dragan Đilas kada istražuje javno mnjenje i kada pita mišljenje građana Srbije ne sme da postavi pitanje – koliko vas podržava Dragana Đilasa i njegovu politiku koju sprovodi? Zašto? Pa niko ne bi rekao da podržava, jer on nema politiku. On ima samo nekakav holivudski naslov za blogbaster, imamo plan za dan posle i ništa više, onda ima svoje kolege koji pokušavaju, odnosno žele i maštaju da sprovedu nekakav revanšizam, da sprovedu lustraciju, a oni su ti nad kojima je sprovedena lustracija od strane građana Republike Srbije, koji im nikada neće dozvoliti da se vrate na vlast i da nas blamiraju, a danas je jedan od tih dana, pre 10 godina kada nas je Vuk Jeremić izblamirao svojim glupim pitanjem i sprečio da se borimo za naše Kosovo i Metohiju, jer zapravo to je bilo i ono što su njegovi nalogodavci rekli – spreči da se boriš za interese svoje države, nije ti to u interesu, ako želiš da ti vrata naših ambasada budu otvorena.Srećom, takve politike više nema, tu je Aleksandar Vučić, tu je njegova politika i ogromna podrška one normalne prave istinske Srbije koja se trudi da posle perioda oporavka Srbiju pretvori u zemlju novih šansi, zemlju budućnosti, zemlju šampiona, kao što rekoh, ne samo u sportu, već zemlju šampiona i kada je u pitanju ekonomija, ali i kada je u pitanju mladost, jer ta mladost ima veliki broj ideja, ima veliki broj inovacija i ima podršku ove države da ih realizuje, a ne kao za vreme Dragana Đilasa kartu u jednom pravcu ka inostranstvu, gde će te svoje ideje pokloniti, a onda bismo mi morali te stvari da kupujemo i ovde da primenjujemo.Tako da sam siguran da i člana koga budemo izabrali, koji će biti u sastavu REM-a daće značajan doprinos daljem unapređenju, kada su u pitanju uslovi rada naših medija, elektronskih medija, da dozvolimo da građani mogu da čuju razna mišljenja, ne kao po želji Dragana Đilasa da čuju jednu poruku, a to je – mrzim Vučića, želim da sklonim Vučića, ne biram sredstva kojima bih sklonio Vučića. A šta ćemo posle toga? Pa totalno je nebitno, Beograd je moj plen, a za ostatak Srbije ćemo se lako dogovoriti. Hvala.

Orliću.Ovo vreme što je ostalo iskoristiću samo još jednom da kažem nekoliko stvari vezano za REM. Konkretno o čemu sam govorio jeste da je vrlo bitno da se čuje glas svakog okruga, svake opštine, da se čuje o svim ovim dobrim stvarima, da se čuje o nekim lošim stvarima, ali te stvari moramo popraviti.Ujedno, sve ove stvari o kojima su govorile moje kolege pre mene, to sve stoji. Još jednom, ja ću podržati predlog kandidata

Hvala, gospodine Miletiću.Pošto se više niko ne javlja za reč, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem pretres o listi kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 22. jul 2021. godine, sa početkom u 18 časova i 30 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom Hvala